Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Spoštovani gospod Anton Šturbej, najlepša hvala za vaše vprašanje. Res je, tako kot ste rekli, satelitski urgentni centri so pač zgodba, ki se vleče iz leta 2015, ko se je sprejel Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in ko so se z evropskimi sredstvi zgradili urgentni centri v Sloveniji. v Sloveniji. Vprašali ste me okrog SUC-ev, se pravi satelitskih urgentnih centrov. Za izboljšanje kakovosti nudenja te nujne medicinske pomoči je treba v SUC pač zagotoviti širšo obravnavo bolnika, kot se zdaj izvaja v sklopu dežurnih ambulant, predvsem zato, ker so diagnostično-terapevtske zmožnosti v dežurnih ambulantah praviloma zelo omejene, pa tudi tista ekipa, ki je zdaj tam v dežurnih ambulantah, lahko med obravnavo bolnika dobi recimo poziv za posredovanje na terenu.

pomoči, delovala optimalno, treba pač v sistemu določiti kadrovske in materialne pogoje, ki bodo bodo prispevali v resnici tudi k temu, da bo manj napotitev v urgentne centre. Aktivnosti v zvezi s tem na ministrstvu seveda nadaljujemo, na področju ureditve sprememb zakonodaje, ki bo pri zdravnikih omogočila predvsem bolj pravično razdelitev bremena zagotavljanja službe NMP in s tem tudi potem posledično lažje organiziranje dela v urgentnih centrih, SUC-ih, zdravstvenih domovih, domovih, posledično pa tudi v bolnišnicah, kjer potem v urgentnih centrih določeni specialisti ne bili tako zelo obremenjeni. Se pravi, na osnovi strokovnih izhodišč smo pripravili prenovljene kriterije za SUC, ki jih sedaj izpolnjuje 15 enot NMP. Sedaj so zastavljeni na način, da omogočajo pridobitev SUC, se pravi satelitskega urgentnega centra, tudi ostalim manjšim enotam, če se le-te dogovorijo o skupnem zagotavljanju NMP na širšem območju. na širšem območju. Vprašali ste me čisto konkretno, ali je Šmarje pri Jelšah med njimi? Da, je. Se pravi, teh deset lokacij SUC-ev ima tudi program triaža v SUC, kar pomeni, da je na teh desetih lokacijah, lahko vam jih tudi preberem, ampak Šmarje pri Jelšah je med njimi, kar pomeni, da je na teh lokacijah v dežurstvu stalno prisotna dodatna diplomirana medicinska sestra in tudi če pride do primera, ko gresta mobilna enota in zdravnik na teren, tako prav zaradi tega novega programa triaže v SUC zdravstveni dom lahko ostane odprt za paciente. Predvidevamo, da bodo določene spremembe v sistemu NMP vidne že v letu 2024, predvsem s sistemsko ureditvijo imenovanega srečevalnega sistema v vozilu urgentnega zdravnika na strateških točkah, kar pomeni, da se bo v bistvu zdravnik zaradi tega razbremenil, ker ne bo več teh nepotrebnih spremstev zdravnika v vozilu v bolnišnico. Seveda bo zato ta zdravnik bolj razpoložljiv za sočasne intervencije ali pa za ali pa za delo v ambulanti. V ta namen se bo iz sredstev NOO tudi financiralo vozila urgentnega zdravnika in opremo. Prav tako želimo tudi čim prej vzpostaviti pogoje za formalno delovanje SUC-ev in urediti podlage za financiranje investicij. Verjetno veste, da je za izgradnjo SUC-ev zagotovljenih 200 milijonov evrov v v okviru primarne ravni, od tega se bo pa približno 20 % namenilo za investicije v področje NMP, kamor pa spadajo tudi investicije v SUC-e in oprema. Jasni pogoji za financiranje SUC-ev pa bodo znani, ko bo določena mreža le-teh. Te pogoje financiranja pa bodo pripravile strokovne službe Ministrstva za zdravje in UNKIZ. Toliko zaenkrat.

Za izgradnjo le-teh je namenjen denar v Zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. 2031. Določanje lokaciji SUC-ev in tudi teh pogojev je v veliki meri odvisno od lokalne skupnosti, zato ker ministrstvo samo ne more določiti, kako se bo izvajala v določenem lokalnem okolju. To ne bi bilo smiselno, zato ker je vsako okolje zelo specifično, recimo način, kako se izvaja NMP v Novi Gorici, je popolnoma različen od tega, kako se izvaja v Izoli ali pa na Koroškem. Zaradi tega se je treba najprej dogovoriti, da bo potem, ko se dogovorita lokalna skupnost in zdravstvena stroka na nekem območju, lahko dejansko prišlo do učinkovitega izvajanja NMP. Od tega je odvisno, kdaj bo ta mreža zaključena in postavljena v celoti. Na Ministrstvu za zdravje lahko naredimo to, da postavimo točne kriterije in tudi jasne pogoje za financiranje SUC-ev, ko bo ta mreža določena, seveda pa želimo poenotiti pogoje za delo in izvajanje storitev vsem izvajalcem, ki bodo organizirali službo NMP v lokalnem in širšem okolju z namenom, da imajo vsi prebivalci potem tudi v praksi zagotovljeno približno enako dostopnost do nujnih zdravstvenih storitev. Glede višine sredstev, kot sem že prej povedala, je od leta 2021 do 2031 predvidenih v tem zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za primarno raven 200 milijonov evrov, od tega je 20 % namenjenih za investicije v področje NMP. Kako se bo pa to koristilo, je pa odvisno od dogovorov, ki jih bomo lahko dosegli, smo pa aktivni glede tega, obiskujemo tudi regije z namenom, da jim pomagamo pri čimprejšnji uskladitvi dogovora. KRIVEC:** Hvala. Gremo na naslednje vprašanje. Gospod Tomaž Lisec bo postavil vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport, gospodu Matjažu Hanu. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovana ministra in ministrici, vsem skupaj lep pozdrav! Mislim, da je ravno danes pravi dan, da spregovorimo o športni infrastrukturi. Upam, da se bo zvečer na eni izmed slovenskih športnih infrastruktur slavil preboj na evropsko nogometno prvenstvo. Skratka, spoštovani minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han, za vas imam nekaj vprašanj, je pa dejstvo, da imajo ta vprašanja kar neko zgodovino. Kot poslanec sem, mislim, da trikrat, sklical v zadnjih desetih letih nujne seje glede problematike športne infrastrukture. Predlagali smo amandmaje oziroma sem jih sam predlagal pri proračunih za posamezna proračunska leta in imel sem srečo, da sem bil prvopodpisani pod zakon v letu 2022, torej pri Zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo.

Verjetno bo tudi širša javnost z zanimanjem opazovala, kako boste odgovorili, zakaj je sedaj novela zakona. Predvsem pa me zanima, ker sem kar veliko na terenu: Kako sami vidite ne samo realizacije zakona, ampak predvsem razpisov, ki so bili izvedeni na področju športne infrastrukture v letu 2023? Skratka, predvsem me zanima: Kakšne odzive ste vi doživeli na terenu, predvsem v sodelovanju z občinami? Ali so morda opozorili tudi na kakšne

otvoritev športnega igrišča pri Osnovni šoli Sevnica, kjer smo lažje dokončali dela ravno s pomočjo tega razpisa, ki ste ga, upam, da boste to potrdili, uspešno izvedli na vašem resornem ministrstvu. Torej, zanima me: Kako ocenjujete realizacijo zakona in razpis v letu 2023? Kako vidite prihodnost razvoja športne infrastrukture v letih 2024 in 2025? za gospodarstvo, turizem in šport):** Spoštovani poslanec, gospod Tomaž Lisec, hvala lepa za vprašanje. Najprej, jaz mislim, da je bilo dobro, da se je ta vlada na začetku odločila, to je moje mnenje, ampak dnevno dobim na nek način včasih tudi kakšno pohvalo, da je šel šport pod gospodarstvo, ker gospodarstvo, turizem in šport lahko naredijo dobre sinergije in rezultati so vidni.

in 52 projektov za posodobitev in vzpostavitev novih zunanjih športnih površin. Mi smo se že lansko leto oziroma letošnje leto dogovorili, da se zopet dobimo, ko bomo šli v nov razpis. Leta 2024 gremo v nov razpis

opozorile predvsem lokalne skupnosti, v tiste objekte, ki niso nujno v lasti občin in imajo občine na njih stavbno oziroma drugo dolgoročno pravico, vpisano v zemljiško knjigo. To je zato, da lahko obnovimo

in računamo, da bo šel ta razpis ven v prvih treh mesecih naslednjega leta. Ostali denar, 20 milijonov, pa bo na nek način šel v razpis za tako imenovane strateške športne infrastrukture nacionalnega oziroma regionalnega pomena, katerih načrtovanje in izvedbe bodo trajale daljši čas.

prireditve. To nam je v bistvu cilj. Zdaj pa to, kar ste omenili. Mi smo ravno danes skozi vladno proceduro dali zakon, novelirali ta vaš zakon, ki ste ga vi prvi podpisali, v bistvu gre pa samo za eno spremembo. Ker smo ugotovili, da v tako kratkem času toliko denarja, čeprav se hecno sliši, ne bomo mogli porabiti, smo leta na nek način podaljšali do leta 2028 in dali po 20 milijonov na leto, kjer bomo bistveno bolj organizirano in tudi planirano lahko porabili

novelo zakona v Državnem zboru, kar sam osebno zelo podpiram. Še bolj jo bom podprl, če bodo dejansko v prvih mesecih dosegljivi Po eni analizi iz leta 2019 je potreb glede športne infrastrukture za okoli milijardo, to je bilo takrat napisano. In te številke, ki ste jih danes predstavili, so mnogokratnik tega, kar se je na primer dogajalo v preteklosti. Od leta 2013 do 2016 niti enega razpisa, potem pa maksimalno

odločili prav. Zelo mi je tudi všeč, da za razliko od kakšnega drugega ministra na svojem resorju ne ukinjate razpisov, ampak jih obdržite, ne glede na to, kdo je bil prvopodpisani oziroma kdo je bil predlagatelj zakona. Me pa zanima, kot resorni minister, glede na to, da bo verjetno mandat te vlade, bo ali ne, bomo še videli, kar nekaj časa: Ali si boste prizadevali, da bo tudi v naslednji perspektivi EU možnost črpanja sredstev za področje športne infrastrukture? Za zaključek dovolite, spoštovani minister, da se vam opravičim za izvajanje na petkovi seji v Državnem zboru, ko sem vas po krivem obdolžil, da ste krivi za

še enkrat, hvala lepa za to gesto. Še nekaj bi vendarle rad povedal. Ja, mi bomo na začetku leta takoj naredili še en sestanek z vsemi občinami, da bomo na nek način predstavili osnutek tega razpisa

da bomo mogoče čim bolj zmanjšali tudi, bom rekel, participacijo staršev za to, da se lahko otroci ukvarjajo s športom. To se mi zdi ključno. Mi imamo premalo talentov, da bi lahko ali pa da katere izpustimo zato, ker starši nimajo starši nimajo sredstev. Zakaj to govorim? Ker smo poleg tega denarja, ki je šel v infrastrukturo, za letni program športa, ki je bil do zdaj težek 25 milijonov, za letošnje leto potrdili čez 40 milijonov in smo dvignili postavke tudi za naše trenerje, ki se dnevno ukvarjajo z našimi mladimi športniki. Zdi se mi, da je poleg te

trenira otroke, vozi jih ob sobotah na tekme in tako naprej in to moramo na nek način čim bolj zmanjšati, da država na nek način pokrije določena sredstva. Moram pa reči, da smo se tudi dogovorili z vsemi občinami, ki so bile poplavne in so že dobile sklepe, pa seveda ne bodo mogle zgraditi športne infrastrukture v tem času, smo jim vse sklepe že podaljšali, da bodo lahko zgradili, ko bodo seveda

V naši državi vsake toliko časa mediji na naslovnicah objavijo kakšnega izmed takih ali drugačnih vrst objektov v lasti Slovenske vojske, ki so v katastrofalnem stanju in propadajo. večini primerov gre za nekdanje postojanke Jugoslovanske ljudske armade, ki ne služijo več svojemu namenu, so pa tudi primeri, ko bi se stavbe še vedno lahko uporabljale za določene namene, pa kljub temu očitno ni volje za obnovo, posodobitve in podobno. Kot se velikokrat izkaže, lokalne skupnosti oziroma občine izkazujejo interes po prevzemu objektov v lasti Slovenske vojske, ki jih ta ne potrebuje več, pa na ministrstvu naletijo na gluha ušesa, objekti pa še naprej propadajo. Zato me zanima: Kako sami gledate na to problematiko in kaj boste naredili v primerih, ko občine izkažejo upravičen interes po prevzemu objektov, ki trenutno ne služijo nikomur? Hvala.

in zato tudi ne bom tako konkreten. Ministrstvo za obrambo je z osamosvojitvijo prevzelo zelo velik obseg tako imenovanih vojaških nepremičnin, s katerimi je upravljala bivša jugoslovanska vojska. Navedene nepremičnine so zajemale vojašnice, skladišča, vadišča, urejene bojne položaje, letališče, objekte za vzdrževanje vojaške opreme, celo farme živali in seveda obsežen stanovanjski fond, ki je obsegal prek osem tisoč vojaških stanovanj. Problemi, s katerimi smo se ali pa so se takrat soočili, so bili tudi neurejeno zemljiško knjižno stanje navedenih nepremičnin, pomanjkanje dokumentacije, predvsem na stanovanjskem področju nezakonito dodeljevanje stanovanj s strani jugoslovanske armade v času od osamosvojitve do odhoda.

nepremičnin ne bi mogli uporabiti smotrneje oziroma da bi se s hitrejšim prenosom preprečilo propadanje, ker smo bili večkrat priča temu, kar ugotavljate tudi sami. Danes ministrstvo razpolaga le z manjšim delom nepremičnin, ki jih je prevzelo, saj so bile le-te v preteklosti namenjene za druge potrebe, tudi za lokalne skupnosti, za gospodarske cone, potrebe drugih ministrstev in odprodajo. Torej, Ministrstvo za obrambo upravlja s Stanovanjskim skladom, katerega primarni namen je zagotavljanje službenih stanovanj pripadnikom Slovenske vojske. To je, kar se tiče stanovanj, če prav razumem, vas zanimajo tudi drugi, se pravi bivši vojaški objekti, ne stanovanja.

če bi podrobneje povedali, kje je problem oziroma na katere nepremičnine se to nanaša, potem bi lahko tudi podrobneje pripravili odgovor in pogledali, v kakšni fazi je zadeva in ali jo je možno prenesti prenesti ali je ni možno, kakšni so zadržki in tako naprej. Je pa res, da je vprašanje, če so zadeve zemljiškoknjižno urejene, tam, kjer niso, je potem spet težava. Ja, strinjam se z vami, da tam, kjer je možno,

To je stanovanjski blok na Blokah, v vasi Velike Bloke, kjer si že od same ustanovitve občine prizadevajo, da bi ta del dobili v svojo last. Občina ima tam neke načrte, sicer bi radi naredili neprofitna stanovanja, s čimer lahko zasledujejo tudi javni interes, ki je predpogoj za brezplačno odsvojitev, in verjamem, da je [več] takih objektov, ki razpadajo. Tu ne gre za objekt nekje v obrobju ali pa neko staro opuščeno karavlo na meji, ampak gre za objekt v samem centru vasi.

da se v tej zadevi malo bolj potrudite in da se ta problem reši, ker mislim, da bodo občine za take objekte precej lažje našle smiselni namen, kakor pa Ministrstvo za obrambo, ki tam nima niti nekih

nekaj stanovanj, drugače pa mislim, da je to last države oziroma Ministrstva za javno upravo, če prav vem. Jaz sem z županom osebno že govoril na to temo, takoj, ko sva govorila, so tudi naše službe stopile v kontakt z občino. Trenutno ne vem, v kateri fazi je ta dogovor, vem pa, da vem pa, da ta celotna stavba, če bi bila last samo Ministrstva za obrambo, potem bi bile verjetno zadeve lažje oziroma že prej rešene, ta ta konkreten primer pa poznam in smo tudi v reševanju le-tega. Hvala. Gremo na naslednje vprašanje. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodu Luki Mescu. lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Spoštovani minister v odsotnosti! 18. novembra smo beležili evropski dan boja proti spolni zlorabi otrok. V svetu se vse pogosteje razkrivajo spolne zlorabe otrok, ki so jih storili duhovniki katoliške cerkve, pri čemer tudi Slovenija ni izjema. Po podatkih dr. Andreja Sajeta, nekdanjega generalnega tajnika Slovenske škofovske konference, je bilo v Sloveniji v letih od 2000 do 2010 zaradi suma spolne zlorabe v civilnih in cerkvenih postopkih obravnavanih 20 duhovnikov. Razvidno je, da tudi v Sloveniji obstajajo spolne zlorabe otrok in da Cerkev zanje ve. V drugem odstavku 91. člena Zakona o socialnem varstvu je določeno, organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem delu ugotovijo ogroženost otroka, mladoletnika ali osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, so dolžni o tem obvestiti center za socialno delo na svojem svojem območju. To velja tudi za Katoliško cerkev in njene sestavne dele. Katoliška cerkev oziroma njeni sestavni deli so dolžni obvestiti center za socialno delo na svojem območju, kadar gre za ogroženost otrok. V zvezi s tem sprašujem: Ali so deli Katoliške cerkve, kot so škofije, župnije, redovi, ali Slovenska škofovska konferenca v primeru suma ogroženosti otrok ali v primeru zlorabe obvestili center za socialno delo na svojem območju, kot to narekuje drugi odstavek 91. člena Zakona o socialnem varstvu? In še to. V Cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani je ravnokar na ogled evropska razstava Shame, sramota, ki skozi fotografije in zgodbe predstavlja osebe, ki so jih v otroštvu zlorabili duhovniki. Razstava je odprta do 17. decembra, tako da če koga zanima, si jo lahko ogleda. Bi pa prosila za ustni odgovor. Hvala. Hvala. Ministra bomo obvestili, glede na to, da ni prisoten, da na naslednji seji odgovarja ustno. Gremo naprej z vprašanji. Gospod Franci Kepa bo postavil vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav ministroma, kolegice in kolegi! Problematika odpadkov iz gospodinjstev in industrije je zelo pereča. Slovenija je pri recikliranju odpadkov dokaj uspešna glede na primerjavo v Evropski uniji. Že nekaj let v gospodinjstvih zbiramo ločene odpadke v treh zabojnikih, kantah,

32,5 % odpadkov se reciklira, 42,6 % pa predeluje v energijo, toploto in elektriko. To je pa problematika v Sloveniji, ker nimamo večjih sežigalnic. Pogovori tečejo že nekaj let. Imamo manjše sežigalnice, ena je v Celju, nekaj se sežiga v Anhovem, nekaj v Vipapu,

ali samo sežigalo večje količine odpadkov. Sedaj jih izvažamo. Problem je, ker tudi v tujini nočejo odpadkov in večinoma sežigajo svoje.

Kako daleč smo z umestitvijo in sežigom le-teh? Še zmeraj imamo namreč problem, da se nam kopičijo na deponijah. S sežigom bi verjetno rešili večji del teh odpadkov, ki se nam sedaj dogajajo.

urejen sistem skladno s strategijo ravnanja odpadkov, ki je sprejeta do leta 2035. Veliko je polemik v javnosti tudi glede izenačevanja standardov sežiga in sosežiga, predvsem na treh lokacijah v Sloveniji. Deloma ste tudi sami omenili, gre za Salonit Anhovo, Krško in pa lokacija Leka, medtem ko en obrat standarde sosežiga na najvišji evropski ravni izpolnjuje, druga dva obrata pa ne in ta del na ministrstvu že rešujemo. Imamo tudi pobudo, kar se tiče zakonskega nivoja. Kar se pa tiče tematike v drugem delu vašega vprašanja, kje so sežigalnice oziroma sosežigalnice oziroma kje so te toplotne obdelave oziroma pridobivanje odpadkov in energijska izraba. Zaenkrat imamo v Celju, podatek drži, 30 tisoč ton na leto oziroma želja je po še več, celo 45 tisoč ton. Oni morajo dati vlogo in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Na drugi strani pa je bil izkazan interes, še pod prejšnjo vlado, da mora biti Slovenija slej ko prej na nek srednji rok, zagotovo pa na dolgi rok, samozadostna za odpadke, ker nas drago stanejo, ker jih izvažamo, potem pa seveda uvažamo nazaj reciklate oziroma v drugi obliki toplotno oziroma električno energijo. Podpisan ali pa osvežen sporazum je bil podpisan med Ministrstvom za naravne vire in prostor in pa Ministrstvom za okolje, ker sta obe ministrstvi tesno vpeti na eni strani za umeščanje v prostor, na drugi strani pa je okoljska oziroma odpadkovna zakonodaja, ki je pri meni. Oboje smo nadgradili, sporazum osvežili z zadnjimi dognanji, pred tem je bil podpisnik sporazuma gospod Vizjak kot minister, mi smo to podpisali v letošnjem letu in zdaj je postopek umeščanja v prostor kot pobuda in tako dalje na sami Mestni občini Ljubljana. Enako potekajo postopki tudi na Mestni občini Maribor, kjer prav tako obstajajo iniciative in želje, tudi tam poteka neka sprememba občinskega prostorskega načrta oziroma ne vem, ali gre za občinski podrobni načrt, v vsakem primeru morajo biti skozi postopek umeščanja v prostor, ali prek državnega prostorskega načrta ali pa prek občinskega prostorskega načrta, vsi ti postopki, tudi presoje vplivov na okolje, posebej previdni in tehtani zato, da se pridobi okoljevarstveno soglasje oziroma dovoljenje. Jaz zato postopkov sam ne morem prejudicirati,

nično. Kakor razumem, potek je tak, da se ureja, da bi se to umestilo in da bi se čim prej začelo, vendarle zadeva poteka zelo počasi.

javno komunicirati o časovnici, spet ni v redu. Ampak tukaj je zelo enostavna resnica, ker je ves postopek na strani investitorja oziroma na strani vlagatelja, to pa ni država. Jaz lahko rečem s strani svojega resorja, da smo marsikateri postopek, ki je bil res, tako kot vi ugotavljate, v preteklosti predolg, preobširen, prekomerno administrativno obremenjen, da delamo na tem. Okolje in podnebje sem prevzel letos spomladi, niti še pol leta, dobrega pol leta, tako da tukaj vidim še ogromno rezerv, kje lahko pohitrimo postopke, predvsem pa jih naredimo racionalne, učinkovite. Predvsem, da znamo ločiti takoj na začetku dve stvari – eno je, ali gre za projekt, ki je okoljsko nesporen, ali gre za okoljsko sporen projekt in morata biti postopka temu primerno potem tudi naravnana oziroma potekati naprej. In drugič, da so v obeh primerih postopki predvidljivi.

ta predvidljivost je nujna in jo vsak investitor potrebuje in jo je treba absolutno vkomponirati v vse te postopke. Bo pa na preizkušnji že zakon o obnovi in razvoju, kjer bomo naredili, jaz temu rečem, turbo postopke za umeščanje v prostor, kjer se bo res pokazalo, da se vendarle tudi v naši državi zelo učinkovito in hitro da najti strokovne in dobre rešitve. Kdaj? Veste, v teh postopkih je toliko javnih obravnav,

vključevali v sam postopek, s kakšnimi mnenji, zato je zelo težko prejudicirati, na kakšen način in kdaj bo kakšno mnenje prišlo in kakšno bo, ker bo potem treba seveda strokovno odgovoriti, obravnavati

To je pač stvar štirih let, lahko je pa hitro plus, minus dve leti, če se stvar zakomplicira.

že desetletja, občasno se dogajajo požigi na večjih deponijah, tako da bi bilo zelo dobro opraviti razpravo na to Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Besedo dobi gospod Jožef Horvat, ki bo postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo v funkciji ministrice za naravne vire in prostor, mag. Alenki Bratušek. Izvoli. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica, tukaj zdaj v funkciji ministrice za naravne vire in prostor! Danes ste že pravzaprav obširno govorili o pomembnosti oziroma o prioritetah slovenske politike v zvezi s popoplavno obnovo. Jaz bi tukaj še dodal, ne samo popoplavna obnova, tudi preventivni ukrepi. Če mi ne bomo korektno speljali preventivnih ukrepov, ne bomo odporni na naravne ujme, ki nas v prihodnosti

da je vas postavil na to funkcijo ravno zaradi tega, citiram, »da bi koordinacija ekip na terenu, ki se ukvarjajo z obnovo tako vodne kot cestne infrastrukture, bila boljša«. ravno v tej smeri vas tudi sprašujem, gospa ministrica: Kakšen je napredek v zvezi z rekonstrukcijo in nadvišanjem nasipa ob reki Muri? Veste, da govoriva o 40 kilometrih, veste, da govoriva o programu, o nacionalnem programu za okrevanje in odpornost, Načrtu za okrevanje in odpornost. Višina sredstev, ki je za to potrebna, je nekje od 40 do 50 milijonov, cene so zdaj zelo nefiksne. Ravno v tem kontekstu bi bila moja želja, da bi res prav vi s svojo politično, odločevalsko močjo prevzeli neko koordinacijo ekip na terenu, da se ne bodo tam kar prerekali, čas pa gre. In tako kot ste vi v intervjuju pred natančno enim mesecem izjavili, s čimer se seveda strinjam, citiram vašo izjavo: »Če dam primer nasipa na Muri. Prvi dan sem povedala, da zame osebno ni sprejemljivo, da bo narejen leta 2026, kot načrtujejo.« Tudi zame ni sprejemljivo. Naravne ujme ne vedo, kako dolgo traja Načrt za okrevanje in odpornost. In tukaj vas res prosim za vaš angažma, za vaše izkušnje. Če drugače ne gre, boste pač morali nekje na terenu, dobrodošli ste v Pomurju, te ekipe, vse te deležnike zapreti v prostor, sliši se trdo, ampak drugače ne bo šlo, in jim določiti nek čas,

hvala za vprašanje in absolutno še vedno stojim za besedami, da je leto 2026 absolutno predaleč. Kot ste že rekli, gre za približno 40 km nasipov v devetih občinah in zdaj bom po teh devetih občinah skušala povedati, kje smo v posamezni občini. V Radencih je trasa usklajena s soglasodajalci, do konca novembra bo izdelan izvedbeni načrt, v decembru pa se bo pričelo s pridobivanjem zemljišč. Murska Sobota, trasa je usklajena s soglasodajalci, pravica graditi bo predvidoma pridobljena do konca novembra. Trenutno smo v zaključni fazi overitve pogodb in vpisa v zemljiško knjigo. Razkrižje. Tudi tukaj je trasa usklajena z večino soglasodajalcev, je pa v okviru usklajevanja trase prišlo do sprememb, ki zahtevajo pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedena je bila sprememba projektne dokumentacije, za področje kmetijskih zemljišč še teče lokacijska preveritev. V primeru ustrezne lokacijske preverbe bo do konca leta podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, sledilo bo pridobivanje zemljišč. Trasa, ki poteka v občinah Črenšovci, Beltinci in Lendava, gre za najdaljši odsek nasipa, 18,8 km, v večjem delu gre za nadvišanje obstoječih nasipov. Novogradnja nasipov je predvidena v dolžini 4,5 km, potrebno usklajevanje s tremi občinami, celotno območje umeščanja nasipov se nahaja na območju Nature 2000. V delu bo treba nadvišati tudi regionalno cesto Črenšovci–Razkrižje. Redno potekajo usklajevanja s soglasodajalci in prizadevamo si, tudi moja navodila so bila takšna, da naj bo do konca letošnjega leta izdelan izvedbeni načrt s pridobljenimi soglasji. Ljutomer. Na območju, ki je urejeno z državnim lokacijskim načrtom, ki vključuje tudi občino Veržej, je trasa že usklajena s soglasodajalci. Pridobljena je tudi že velika večina zemljišč. Pravica graditi bo pridobljena takoj, ko bodo pridobljena vsa zemljišča. vsa zemljišča. Tudi tukaj še tečejo aktivni pogovori med različnimi soglasodajalci, ampak tudi tukaj si prizadevamo traso uskladiti še v letošnjem letu. V Tišini je trasa že usklajena s soglasodajalci, pravica graditi bo predvidoma pridobljena do konca novembra in tudi tukaj smo v zaključni fazi overitve pogodb in vpisa v zemljiško knjigo. knjigo. Jaz lahko povzamem, da pričakujemo ali pa pričakujem, da bodo še zadnja soglasja in zemljišča pridobljena v prvi polovici leta 2024, se pravi, da bi potem lahko začeli graditi in vsa zgodba bi se morala zaključiti v prvi polovici ali pa vsaj v letu 2025, absolutno.

Moja pobuda je vseeno še na mizi. Mislim, da bi bilo dobro, da organizirate en sestanek z vsemi deležniki, da jim daste tudi neko motivacijo, da se naredi nek pospešek v izgradnji teh nasipov. Seveda gre za velik projekt. Morda tudi preverite, ali so moje informacije točne, da bi se ta izvedba rekonstrukcije nasipov lahko delala morda že v okviru obstoječih koncesijskih pogodb. To boste vi preverili. Meni pravijo, da lahko. Na drugi strani, jaz vas seveda ne bom lovil in vas stiskal, da mi poveste, kdaj bodo nasipi narejeni, ker vem, da to ta trenutek ni mogoče povedati, je pa nekaj. Včasih, ko si prizadevam za hitrejšo izgradnjo teh nasipov, me marsikdo obsodi, da ne znam ceniti oziroma varovati narave. Nasprotno, zavedam se, da imamo v Sloveniji približno 60 % površin, pokritih z gozdom, torej kmetijskih površin je manj. Od tod sledi, da moramo najbrž bolj varovati kmetijska zemljišča. Dejstvo pa je tudi, da imamo Zakon o ohranjanju narave, ki ga je definitivno treba spoštovati. Imamo pa v tem zakonu 10. člen, ki nam ravno za takšne namene daje tudi

Če bo vse po sreči, se bova midva v tem formatu spet pogovarjala na decembrski seji, ko bom prav tako radoveden, kakšen je napredek. Hvala lepa.

postopke, prav z namenom grajenja infrastrukture, ki izboljšuje poplavno varnost. Tudi sama sem velika zagovornica tako narave kot gozdov in kmetijskih zemljišč. Je pa res, da če na primer

vzgajamo, da bo varno, če je zemlja poplavljena. Tako, da se absolutno strinjam, da je za poplavno varnost treba najti način, da bomo stvari urejali in delali hitreje. Ampak mi nismo čakali na poplavni zakon oziroma sprejetje poplavnega zakona, ampak kot sem povedala v intervjuju, povem tukaj še enkrat, na prvem sestanku, ki sem ga imela v funkciji ministrice za naravne vire in vse ostalo, smo se pogovarjali o tem. Moje edino navodilo je bilo, ja, razumem Naturo, razumem kmetijstvo, razumem

Hvala. Gremo na naslednje vprašanje. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport, gospodu Matjažu Hanu. Izvolite. Hvala, še enkrat, za besedo. Spoštovani minister! V zvezi z načrti rušenja stoletnega drevoreda v Pivoli so posamezni državljani in tudi združenja od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport zahtevali dostop do informacij javnega značaja. Zahtevali so dokumentacijo Občine Hoče - Slivnica, ki jo je le-ta predložila ob prijavi projekta ureditve tematske poti Pivola. Zahtevali so tudi zapisnik ocenjevalne komisije. Prejeli so le obvestilo ministrstva, vašega ministrstva, da se rok za odločitev podaljša za 30 delovnih dni. Sklicujejo se na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki v 5.a in 6. členu določa neke izjeme v odstopanju od rednega zakonskega roka, ki je sicer 20 delovnih dni. Od 14. septembra do 14. novembra javna uslužbenka na ministrstvu, katere delovno mesto obstaja ravno zato, da poskrbi za informacije javnega značaja v zakonsko predpisanih 20 delovnih dneh, ni bila voljna posredovati zahtevanih informacij niti v dveh mesecih. Uradnica se izgovarja na odsotnost, čeprav se je njena daljša odsotnost začela šele po enem mesecu molka. Zato bi vas vprašala, spoštovani minister Han: Kako je z revizijo postopka izbire oziroma projekta tematske poti Pivola, ki ste jo nakazali na mojem predhodnem ustnem poslanskem vprašanju? Zanima me: Kaj ste ukrenili in kaj se sploh dogaja? Zakaj vaše ministrstvo zavlačuje z vpogledom v dokumentacijo in zapisnik o izbiri upravičencev do sredstev EU? Hvala.

ni spoštoval, ampak jaz sem vmes poklical na ministrstvo in pri meni osebno in na ministrstvu ni nobenega zadržka do transparentnosti. Se pa absolutno vsem prosilcem opravičujem in bom preveril, zakaj ni prišlo do roka, do katerega bi pač morali odgovoriti, zato moje opravičilo. Tudi kar se nas tiče in mene, to javno povem,

Hvala za ta vaš odgovor. Me veseli, da imate tak korekten odnos do vaših zaposlenih, ampak je treba tudi razumeti zaskrbljenost javnosti glede tega, da po dveh mesecih čakanja na informacije javnega značaja, po urgencah informacijskega pooblaščenca in po pritožbah zaradi molka organov in tako dalje, ministrstvo še vedno ni dalo od sebe podatkov o projektu in o ocenjevalcih, ki so odločili, da podiranje stoletnega drevoreda v Pivoli sodi pod zeleni projekt. In s tako potezo zavlačevanja si pač ljudje ustvarijo vtis, da se nekaj skuša prikrivati ali da si nekdo pač kupuje čas. Ocenjevalce plačujemo vsi z javnim denarjem, prav tako zelene politike, zato imajo ljudje pravico, da izvedo, kdo tako katastrofalno odloča o javnem denarju in o javnih zelenih projektih. bi še samo: Kdaj lahko potem zainteresirana javnost pričakuje odgovor oziroma pojasnila glede dostopa do informacij javnega značaja po zakonu? Hvala.

pospešenega upadanja zdravstvenega stanja dreves v veliki prizadetosti zaradi bele omele, odmiranje vrhov in lahko bi zdaj še našteval, treba jih je odstraniti glede na strokovno mnenje svetovalca arborista. Ker je bila vloga v tem primeru popolna in je ustrezala pogojem javnega razpisa, je bila tudi javno obravnavana

to imam zdaj napisano, dovoljuje zamenjavo vseh drevorednih dreves v dveh fazah, sprva severna linija, nato pa južna, dodaja se zamenjava drevorednih dreves. Oni smatrajo, da ni sporna, saj so to tematiko že večkrat obravnavali in se z menjavo dreves strinjajo. Ne vem, nisem bil tam, me pa res zanima. Jaz bom šel enkrat gor pogledat na teren, da res vidim, za kaj gre, ampak jaz bi dal to stran. Razpis je bil. Naši, ki se s tem ukvarjajo, so ocenili zadevo kot dobro. Seveda mora občina Hoče pridobiti vsa dovoljenja.

direktive, kaj je treba narediti. Je pa, saj veste, v javnem sektorju in pri zaposlenih, včasih jih imaš premalo, včasih so kakšne bolniške, veliko, veliko je dela. Jaz se še enkrat opravičujem, ampak to ne pomeni, da bom

S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v četrtek, 23. novembra, ob 9. uri s poslanskimi vprašanji predsedniku Vlade. Prekinjam tudi 14. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala vsem! Hvala